Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Всички от нас се отнасяме достатъчно отговорно към нажежилата се епидемична обстановка в Републиката, следим отговорните решения на правителството, още по-отговорните действия на изпълнителната власт по отношение на епидемичната обстановка. Никой от нас не подценява ситуацията. Длъжен съм да направя тази декларация, за да разгранича това, което ще кажа след малко. Вчера по националните телевизии и по други електронни медии назидателно бяха снимани, прожектирани и показвани народни представители, които не носят маски, усмихват се, разговорят помежду си и, така да се каже, нарушават обществения ред. Искам да подчертая, че Народното събрание е записано в Първата глава след „Правата“ в Конституцията на Настоявам ръководството на Народното събрание да направи всичко възможно да се прекрати електронният терор върху народните представители, тяхното дискредитиране в телевизии и други средства за информация, подборното снимане, неуместното показване и нанасянето на морални и други щети върху отделните народни представители.

Вие имате своето основание, но аз смятам, че все пак би трябвало да започнем ние самите да спазваме мерките и това нещо тогава ще бъде разисквано, след като ние изпълним своите задължения. Имаме един постъпил Законопроект. Това е Законопроектът за изпълнение на Регламент (ЕС) 2019/125 (ЕС) 2019/125 от 16 януари 2019 г. на Европейския парламент и на Съвета относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезание или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение… Добре, ще се чува. …на жестоко, нечовешко или унизително отношение и наказание. Вносител – Министерският съвет.

за представянето, ще напомня, че на питането на народните представители Искрен Веселинов и Александър Сиди е отговорено на заседанието на 19 юни, петък. На същото заседание 49 народни представители от парламентарната група на „Обединени патриоти“ и Политическа партия ГЕРБ са внесли предложение за разисквания по питането заедно с Проект за решение. Разискванията са насрочени от председателя на Народното събрание за следващото заседание за парламентарен контрол. Внесен е Проект за решение, който следва да се гласува. От името на вносителите кой ще представи предложението за разискване? Заповядайте, господин Сиди. И Проектът за решение, моля. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, в последната една година Законът за социалните услуги е една от горещите точки в нашето общество, имаше десетки протести, десетки хиляди български граждани, излизаха на протест срещу част от текстовете в Закона за социалните услуги. съответно и неговото отлагане с цел да се направят корекции по текстовете, които не се харесват в българското общество. По време на това отлагане и на всички срещи, които направихме, всъщност ние разбрахме, че проблемът не е само в Закона за социалните услуги, а в цялото фрагментирано законодателство в тази сфера, което в крайна сметка води до това, да не се знае кой откъде и какви социални помощи получава, да няма единна система, да няма един закон, по който да се случва социалното подпомагане в страната. На всички тези протести – разговорите с хората, които направихме, говорихме едно: че пътят за решаване на техния конкретен проблем през Закона за социалните проблеми в тази сфера, е един и това е да се премахне това фрагментирано законодателство, да се отменят всички тези закони, но да не остава правен вакуум и съответно да се кодифицира тази тема в един общ кодекс за социалните услуги, в който да се знае кой български гражданин каква помощ може да получава, и съответно всички тези кранчета да бъдат събрани в едно-единствено кранче, както и да бъдат премахнати тези текстове, които съответно водят до напрежението на хората на улицата. Ето защо ние внесохме питане миналата седмица до министър Сачева и тя отговори на въпроса. Каза, че наистина в тази посока трябва да се работи – за кодификация на на това законодателство, и внесохме Проект за решение, който сега ще прочета и с който Народното събрание ще задължи Министерството да работи в тази посока. Надявам се да направим едни чудесни текстове, които да спрат общественото напрежение и които най-сетне да решат в цялост проблемите в тази сфера. Решението, което предлагаме, е следното: „На основание чл. 90, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание В срок от четири месеца Министерството на труда и социалната политика да изготви и представи в Народното събрание анализ на действащото законодателство в областта на социалното подпомагане и да предложи концепция за неговото кодифициране. В срок от шест месеца Министерството на труда и социалната политика да представи в Народното събрание проект на кодекс за социална подкрепа, който да обедини в един нормативен акт цялостната държавна политика в тази сфера.“ Надяваме се, че със спазването на тези срокове до края на Четиридесет и четвъртото народно събрание ще успеем да кодифицираме сферата на социалното подпомагане, ще успеем да спрем напрежението, което е на улицата, и ще успеем най-сетне да сложим ред – всеки един български гражданин да може да получава своето адекватно подпомагане, да се знае – от едно кранче, да се проверяват всички тези хора, за да няма възможност за изкривявания в системата и съответно по този начин да бъде регулиран най-сетне целият този процес. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ:

по чл. 58, ал. 2. Имате думата за изказвания. Господин Шопов.

Уважаеми колеги, пълен абсурд – брашно хвърлят, мъгла правят! Едва ли е имало парламент с такъв дефицит на юристи, както този. Имаше един от БСП, ставаше

господин Нотев, свалихте го от парламентарната трибуна, сложихте господин Симеонов. Сами разбирате, разликата е като между небето и земята. господин Сиди – прочут български юрист, от теорията и практиката ни представя едно гениално предложение. То е епохално просто – да кодифицираме социалното осигуряване. Госпожо Министър, пълна масовка, подобна на тази с маските! Някой някъде е решил да направи кодекс, с който да се събере цялото това законодателство – социалното законодателство, на едно място. Абсурд, колеги! Всички юристи знаят – и по Закона за нормативните актове, и според Конституцията, и според правната теория, да Ви го кажат професори от Софийския университет, не от другите университети, не че ги подценявам, но от Софийския университет да Ви кажат, госпожо Министър, кога се правят кодекси, как се вкарва всичко на едно място – от френското право още, от Наполеоново време – Code civil, от италианското право, от Наказателния кодекс, Семейния кодекс и кои области от правото подлежат на кодификация. И тук защо се прави всичко това? Да се отмести, пак казвам, напрежението, да се замаят нещата, да мине Законът за социалните услуги, като обещаваме: да, този Закон за социалните услуги ще мине, но ще направим един кодекс, където ще оправим нещата. Единственият начин в момента е не да се прави кодекс по тази материя, а да се отмени Законът за социалните услуги. Ето тук е демагогията и някои бягат от нея.

и после изчезват, но създават впечатление, че са грижовни народни представители, че са инициативни, че внасят законопроекти. В момента е същото. не е в това да се прави кодекс във връзка със социалните услуги. Това е и невъзможно. Защо не го направят те – да го внесат и да го видим – ами ще възлагат на Министерския съвет? съвет? Субектите за законодателна инициатива да са народни представители или група народни представители, от една страна, и от друга – Министерският съвет, с равни права. Ама няма да го внесат, защото е невъзможно нито да го изработят, нито пък има смисъл смисъл и някаква полза от внасянето на такъв кодекс. Но говоренето, инициативата ще си остане. Ще се имитира законодателна инициатива, желание за внасяне на нещо полезно по тази материя. Цялото днешно питане е и с тази цел – довечера по екраните да се завърти: аууу, от ВМРО страшна инициатива, предлагат

Имате думата, господин Жаблянов, за реплика. Уважаеми господин Председател, днес сте в особено настроение. Госпожо Министър, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Шопов, относно кодификацията. Наполеон Бонапарт не е бил юрист, а е бил артилерист. Затова е направил кодификация. Основният му мотив е бил да се опрости сложното право във Френската република след революционните времена, за да може да се съди лесно и просто. Това е бил основният мотив на императора. Така че въобще кодификацията в правото като подход не е свързана много,

Продължаваме с разискванията. Господин Гьоков, заповядайте.

Европа е с относително високо ниво на социална защита и предлага добър стандарт на живот, което се основава на добро законодателство в социалната сфера. Там хората не се интересуват фрагментирано или кодифицирано е то, а какво предлага. България и в тази сфера е на последно място. Икономическите кризи от последните години силно повлияха на социалната сфера и дадоха облика на днешната социална реалност. Част от проблема е, че заради прилаганите неолиберални механизми, въпреки повишаващите се възможности, социалната подкрепа остава като че ли недоразвита, а средствата, заделяни за социални услуги, са относително малко и хората от обществото ни като цяло са убедени, че дори и малкото средства се разпределят несправедливо и не достигат до тези, които се нуждаят от тях. Това изисква не толкова кодифициране, колкото обновяване, осъвременяване и изпълване със съдържание на социалното ни законодателство. Колкото и да дефрагментираме законодателството в социалната сфера, няма да постигнем успех, ако не го поставим на нова основа, да достига до тези, които се нуждаят най-много от нея. Иначе и аз твърдя, че цялата ни социална система, в това число и законодателството, е резултат от непрекъснати, хаотични промени, от решения, вземани под натиск и, образно казано, имащи за цел да гасят пожари и да запушват дупки. Това е довело до отсъствието на цялостна логика и до липса на насоченост към тези, които имат най-много нужда от подкрепа и подпомагане. Експертите са категорични, че е нужна реформа в социалната сфера. Но нали като управляващи през целия мандат това правихте в социалната сфера – реформа с приемането на три-четири закона. Сега, в края на мандата ли се сетихте, че това трябва да бъде кодифицирано като законодателство? Какво и кой Ви пречеше до момента? Преди да поставите въпроса отново на вниманието на обществото, трябва да признаете, че сътворихте неконсенсусно законодателство, част от което предизвиква сериозно напрежение сред голяма част от обществото; да признаете, че не Ви се получи да направите сериозни и коренни промени в социалните политики и ново законодателство, което да следва логиката на ратифицираната от нашата страна през 2012 г. Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания. Намирам темата, която повдигате, за

Вече сме 2020 г. Въпреки че твърдите, че има реформа в социалната сфера, Вие пак говорите за изясняване на държавната политика в социалната сфера, искате още анализи, концепции, кодифициране, нови кодекси. Не е ли странно, че поддържате ново отлагане във времето на част от приетото законодателство, например Закона за социалните услуги? Всъщност каква е кодифицираната Ви политика по отношение на социалната сфера? По решението. Анализ – да, но отново питам: отричате ли се от това, което досега анализирахте, направихте и приехте? Кодифициране – да, но питам: какво правихте какво правихте досега? С каква мисъл правихте цялата тази реформа, че сега, в края на мандата, се сетихте, че всичко, направено до момента, е фрагментирано законодателство, а сега е дошло време то да се кодифицира? Кодекс за социална подкрепа – да, но след като така наречената реформа в социалната сфера отне на управляващите повече от 8 години, как за шест месеца или за оставащото време от мандата ще изработите и ще представите в Народното събрание Проект на Кодекс за социална подкрепа, който, цитирам: „Да обедини в един нормативен акт цялостната държавна политика в социалната сфера?“ Не е толкова важно законодателството в социалната сфера да е събрано в един кодекс, по-важно е какво е написано в това законодателство и как се приема то от обществото. пръв поглед оценявам намерението Ви като добро, но или нямате представа какво искате, или си поставяте други цели. Подозирам, че правите услуга на министъра на труда и социалната политика, за да влезе в действие Законът за социалните услуги, а всички протестиращи да бъдат успокоявани: „Не протестирайте, ще направим Кодекс за социална подкрепа и всичко ще е наред“, и така до края на мандата да се отбива номерът, ако мога така да се изразя. А като дойдат изборите, цялата Ви предизборна кампания да мине под знака на това какъв добър Кодекс за социална подкрепа ще направите и какви хубави неща ще пише в него – нещо като 300 лв. минимална пенсия и преизчисляване на всички пенсии. Няма да подмина и скритото желание, което прозира в това намерение – отмяна на Закона за личната помощ и вкарването му в бъдещия кодекс, но в компромисен и удобен за държавата вариант. Не бих подкрепил, по-скоро бих се въздържал от подкрепа на такова предложение за решение на Народното събрание, и по-скоро бих гласувал „въздържал се“ по него, въпреки че,

Уважаема госпожо Министър, уважаеми господин Председател, уважаеми господин Гьоков! Не е въпросът какво сме правили в последните три години, а какво сте правили в последните 30 години? Това е основният въпрос. Системата за социално подпомагане не е нещо, което се случва в тези три години.

желаещо примерно да злоупотреби с нашето социално законодателство, така наречените склонни към социален паразитизъм групи, да получават камара помощи, без никой да държи сметка какво получават накрая. Не може да се наредиш на опашката за месечни, еднократни помощи за наем, за детски и така нататък, и накрая, като теглиш чертата, да се окаже, че по-добре да не работиш, а да висиш на социалната система. Това е проблем, който ние поставяме не от днес, а го поставяме сигурно от 15 години.

да не се съобразява с това кой ще запищи, че му се отнемат права или привилегии. Истината е, че социалното подпомагане в България трябва да бъде насочено към това да помогнем на хората, да ги подкрепим, когато са в нужда, но не те вечно да бъдат в нужда и да злоупотребяват с това.

защото през последните 10 години например управляват други хора и можеха да оправят каквото искат в това законодателство, в което смятате, че беше нанесено поражение от управлението на БСП например. Аз ще Ви кажа много добри неща в социалната сфера, направени по време на така на така наречената Тройна коалиция – обвързването например на социалните помощи с ходенето на училище на децата и ред други неща, които няма да имам време да изброя от тази трибуна. Вие ми обяснявате за социалната

имат поглед върху тази социална система. Не разбрах обаче през целите тези три години по някакъв начин Вие да се вслушате в това, което Ви говори опозицията, включително и по приемането на Закона за социалните услуги. Ние го приехме с ръкопляскане, но имаше много предложения, с които така или иначе никой не се съобрази. Аз разбирам Вашата последователна политика, че едни хора се възползват много сериозно от социалната система за сметка на други. Ето затова, казвам аз, че ние трябва да поставим законодателството на нова основа, при която помощите в социалната система или подпомагането, подкрепата да отива до тези, които наистина се нуждаят от нея, и то най-много. Тъй като нашата социална система не разполага с

на законодателството в социалната сфера, но защо сега? Три години, три години и половина – остава вече половин година до края на мандата, работихме върху някаква реформа,

прилагане на практика на ратифицираната от България Конвенция за хората с увреждания. От 2012 г. ние правим нещо, което, изведнъж Вие ставате и казвате: „Ами то досега правихме нещо, но то беше хаотично

искам да изразя категоричното си несъгласие с това, което господин Жаблянов каза тук преди малко. Не смятаме, че снимането на депутати без маска е издевателство над народните представители и че е подборно. Ще Ви припомня, че са снимани хора, които са били без маски. А половината Ваша парламентарна група вчера беше без маски, поне половината. Това, че Вие сте тръгнали без маски и сте влезли тук в нарушение на правила, за които сме се разбрали всички заедно, че трябва да спазваме, при положение че здравният министър издава заповеди за всички български граждани да носят маски при определени условия и те биват глобявани, нормално е медиите да проявят интерес как се спазват правилата в Народното събрание. Ще Ви припомня, че преди няколко месеца, когато обявихме извънредно положение и беше взето решението медиите да бъдат в зала „Изток“, редица колеги от БСП определиха това като едва ли не посягане върху свободата на словото в България и пречене на работата на медиите. Сега наричате издевателство това, че медиите са слезли в залата и снимат каквото решат. Няма как ние да кажем на медиите кого да снимат и кого да не снимат. Няма как да им кажем кого да покажат и кого да не покажат. Очевидно са показали лица, които са знакови за Вашата партия, които са разпознаваеми и би било интересно да бъдат пуснати по една или друга причина в новините или в други предавания. Категорично не сме съгласни с това, че медиите по един или друг начин през ръководството на парламента трябва да бъдат ограничени и да им бъде показано кои хора да снимат и кои да не снимат, или да снимат само нас. Не сте така чувствителни, когато медиите преследват нас, разбира се, по една или друга причина, справедливо или несправедливо. За съжаление и за щастие, медиите са факт, и те са факт в една демократична страна, със свободна… ГЕОРГИ Явно сега сте защитници на медиите. Допреди малко ги наричахте, че правят издевателства, сега са на 111-о място. За да не сме на 111-о място, според мен, подобни коментари от тази трибуна не са допустими. Медиите са неудобство за политическия елит в една демократична среда – това е факт, но те са един от основните факти, които очертават демократичността на една държава. И ако ние от тази трибуна си позволяваме да даваме съвет на медиите какво да правят и какво да не правят, как да го правят и как да не го правят, защо да го правят и защо да не го правят, рано или късно ще стигнем дотам, откъдето започнахме да се борим да има свобода на словото и такива неща, които би трябвало да се подразбират. Когато на политиците им е неудобно, обикновено на гражданите им е удобно. Нашата работа тук е и с личен пример да се опитваме да изграждаме доверие в институциите. Какъв е нашият личен пример? Когато има заповед на министъра, всички хора са длъжни да я спазват, а ние тук, понеже сме едва ли не някаква номенклатура, трябва да си правим каквото си искаме. Нека да бъдем по-спокойни. Да знаем, че и занапред ще бъде така и да се съобразим с тази ситуация, защото сме длъжни да го направим. Благодаря Ви.

Според Вашето усмотрение. (Шум и реплики.) Уважаеми господин Биков, разбирам стремежа Ви да спечелите политически точки от създалата се ситуация. Именно върху тези конюнктурни битки – междуличностни и междупартийни в Народното събрание, се дължи непрекъснатата ерозия на авторитета на нашата институция. Правата на гражданите не се защитават единствено и изцяло от медиите. Правата на гражданите са иманентни или присъщи на всеки един от нас, прогласени от Конституцията. Медиите също могат да нарушават права на граждани. Ако това не Ви е известно, значи сте прочели само Първа глава от теорията на правата. Медиите могат да нарушават права, могат да злоупотребяват. В момента обществените медии в света се ръководят от гигантски частни медийни концерни, които включват телевизии, социални мрежи и всичко останало, за което можем да се сетим – спътници, ретранслатори, които работят на национални и наднационални територии, в моретата и в Космоса. Това като институция, като мрежи и като технологични възможности далеч надхвърля възможността индивидуалният гражданин, народен представител, политик, министър, директор на дирекция в министерство, генерал, фелдмаршал да защити правата си. Това е гигантска власт. Ако Вие изхождате от представата за разделението на властите от ХVIII век и от това, че има вестници „Гардиън“, „Трибюн“ или във Франция един „Фигаро“ или нещо друго, Жаблянов. ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: …за възможностите, ролята и мястото на медиите в съвременния свят. Съветвам Ви да актуализирате и тогава да четете декларации. Ще остана верен на себе си и няма да използвам дисциплинарната част от Правилника, но Ви моля, съобразявайте се… не влизайте в спор с мен, защото в момента Вие не сте прав. ВАЛЕРИ

уважаеми господин Председател – обръщам се към Вас, допуснахте сериозно нарушение на Правилника, като позволихте на народен представител лично обяснение на декларация от името на парламентарната група. Уважаеми народни представители, всички сме български граждани и по Конституция имаме и задължения освен права. Уважаеми господин Председател, водите днешното заседание по начин, който е недопустим. Ние излъчваме изключително лош сигнал, като водим дебат имаме ли задължения по Конституция, трябва ли да спазваме тези задължения по Конституция, а всъщност разменяме реплики, с които даваме изключително лош пример на всички български граждани, уважаеми господин Председател. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Ципов. Абсолютно прав сте! Абсолютно прав сте, освен че имаше нарушение, и сигналите, които излъчваше Народното събрание към момента, са неправилни, излишни и не ни правят чест.

(Смях и оживление.) Уважаеми господин Председател, ще Ви помоля, преди да започна, да въведете ред в залата. Очевидно колегите са изнервени. Колеги вносители, бих казал, че опитът Ви да направите кодифициране за четири месеца е смешен, ако за много хора в България не беше драматичен. не беше драматичен. Ако извадим стенограмите на Народното събрание, мисля, че основната тема за това Народно събрание ще се окаже, че са били също социалните услуги и хората с увреждания. От първия месец на Народното събрание досега, през цялото време тази тема е ключова, заедно с всички протести, заедно с всички промени, с всички неща, през които мина. Три години и половина Вие, мнозинството и правителството, не успяхте да направите Закона за социалните услуги, който Вие си бяхте обещали да направите още през 2016 г. През целия период на това Народно събрание не смогнахте да направите един Закон за социалните услуги, който е ключов за сектора и е труден, затова можеше да го направи само правителството. Сега тук идвате и ми казвате, че за четири месеца ще кодифицирате законодателство, но това е абсурдно. Господин Сиди, аз Ви познавам добре. Вие в никакъв случай не сте глупав човек. Фактът, че предлагате това нещо, означава единствено, че всъщност търсите други неща – Вие имате друга цел с това предложение. И Вие, и министърката много добре знаете, че за четири месеца нито можете, нито искате да кодифицирате това законодателство. Вие просто в момента се опитвате да разпределяте, да скарате онези две групи хора, които протестират. Само че имам една новина за Вас – едната група, която ще скарвате с другата, са онези бедни, нещастни хорица, които наистина имат нужда от подкрепа. Те имат нужда от Закона за социалните услуги. Те имат нужда от социалното законодателство. Те имат рязка нужда от държавата, която да ги подкрепи през законодателството, което Вие през цялото време отлагате, правите половинчато или мислите да кодифицирате тогава, когато просто трябва да го направите да работи. тези хора, за пореден път го казвам в тази зала, няма да доживеят кодифицирането Ви. Те имат нужда от помощ сега. Това е сблъсъкът на това Народно събрание, и всеки опит да хитрувате за пореден път с думички, което правите тук, за да отложите помощта към тези хора, на които нашето общество е абсолютно длъжно длъжно е към хората с увреждания, защото те са онази част, която няма никакъв шанс да се справи, а ние тук се пишем европейци. Никакви европейци не сме, докато онези хора не мога да излязат от къщите докато няма гледачките, които да им осигурят ежедневните, най-елементарните човешки права. Никакви европейци не сме! Това отлагате в момента. Това е поредният опит, в който се опитвате най-вулгарно,

Реплика? Госпожо Ангелова. поне да си бяхте направили труда, преди да излезете на тази висока трибуна, да прочете самото решение на вносителите, защото то съдържа две точки. Никъде от Вашето изказване не става ясно, че първо трябва да се направи задълбочен анализ – това е първа точка от подписаното решение, което е подписано и от народните представители от парламентарната група на ГЕРБ, и въз основа на този задълбочен анализ на действащото законодателство в социалната сфера със срок от четири месеца да се излезе с предложение и да се направи в срок до шест месеца това кодифициране на законодателството в сферата на социалното подпомагане. Не четири, а шест месеца. А това, което искате да вмените на залата и на аудиторията, които ще гледат Вашето изказване, че, видите ли, ние нещо прикриваме, че не искаме да влезе законодателството в подкрепа на хората на хората с увреждания и по-специално на Закона за социалните услуги, искам да Ви кажа, че той е готов и другата седмица на 1 юли влиза в сила. Вашата парламентарна група също подкрепиха, като отхвърлиха двата законопроекта за отлагане и отменяне на Закона за социалните услуги. Той е необходим и от другата седмица ще бъде факт.

така че тук имате лична вина. Да ме обвинявате за това, че не съм чел това решение, което аз си носех през цялото време, е, меко казано, глупаво. В смисъл, няма как да не съм го чел. То се чете бързичко. Аз излязох с него. В това решение много ясно пише какво трябва да се направи, да не говорим, че тук фактологически не е – как точно е социалната подкрепа и какво е съотношението социална подкрепа и социални услуги, това е друг въпрос. Каква е същността на решението – изобщо не искам да влизам в целия този разговор, защото там има доста критики, но аз това ще си го спестя. го спестя. Аз излязох, за да направя чисто политическо изказване, за да е ясно кой решава проблемите в държавата, кой не ги решава и кой е виновен за това, че не са решени. И между другото Ви благодаря за това, че Вие именно направихте репликата, защото Вие сте един от тези хора – лично и персонално, да, с позицията, която сте заемали в Комисията по труда и социалната политика през цялото това време. И сега, и преди, и като член на ГЕРБ, и като особено активен участник във всичките тези законодателства, защото в крайна сметка Вие сте човекът, който от Вашата парламентарна група, доколкото ми е известно, отговаря за това законодателство или поне вземате дейно участие. Така че, ако Вие си бяхте на мястото през годините, в които сте били председател на Социалната комисия, през времето, през което ГЕРБ управляваше, ако Вие като мнозинство си бяхте свършили работата по отношение на хората с увреждания и социалните услуги, сега нямаше да е тази ситуация. И аз Ви гарантирам, че протестите няма да ги спрете с този плитък ход. Напротив, тези – истинските протести, защото едните, не знам какво си мислите, едната част си има някакви… Вие можехте да ремонтирате законите, другата част обаче си иска правата. И дори приемайки това социално законодателство Вие не им осигурявате правата. Вие осигурявате малка част от тях. Крачка в правилната посока е, ако ние продължим да не отлагаме Закона за социалните услуги, ако намерим начин в този закон да удовлетворим другите граждани, които имат своите съмнения и страхове. Супер! Това трябва да направим, но това, което трябва да се случи нататък, е да задълбочим цялото това нещо и да стигнем до реална защита на хората с увреждания и на хората в социална изостаналост. Това е нещото, което трябва да направим, а това, което днес се предлага, което твърдите, че не съм чел, честно казано, доста наивно, няма да давам по-тежко определение, дали това нещо не води натам? То Ви води точно в обратната посока и госпожа министърката, както и хората, които са го внесли много добре знаят накъде води. Води към замръчкване на обстоятелствата. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ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

преждеговорившия, който ми направи персонални нападки, че, видите ли, аз съм виновна за това, че Законът за социалните услуги не е бил готов още през 2016 г., при положение, че аз, първо, не съм била никога 42-то и 43-то народно събрание председател на Комисията по труда, социалната и демографската политика. В предното, 43-то народно събрание, е бил председател доктор Хасан Адемов. На следващо място, не народни представители са изготвили Проекта на Закона за социалните услуги, а този проект, който се работи от няколко години от работна група, група, е дело на експерти от страна на различни ведомства под ръководството на Министерството на труда и социалната политика. Защо не е факт в 2016 г.? Много добре знаете, господин Кутев, че предсрочно се прекрати мандатът на 43-тото народно събрание през месец януари 2017 г. Сега да минем към същността на темата, която разискваме по отношение на фрагментираното законодателство в социалната политика. Аз смятам, че този дебат е необходим и навременен. Фактът, че взеха и други представители участие в този дебат, не от Социалната комисия, показва, че той представлява интерес. Системата на социалното подпомагане е важен елемент от цялостната система на социалната закрила. Основава се на нормативна уредба от близо 20 години, която макар и да дава необходимата рамка към настоящия момент за провеждане на адекватна политика, към момента, на първо място, се нуждае от един задълбочен анализ на силните и слабите страни на действащото законодателство в сферата на социалното подпомагане.

През последната една година имаме приети три съвършено нови закона – Закона за хората с увреждания, Закона за личната помощ, Закона за социалните услуги. Всичко това налага налага това законодателство в подкрепа, в защита на най-уязвимите групи от обществото да бъде обединено, за да може да бъде по-целенасочено и за хората, които действително се нуждаят от подкрепа, да има един един комплексен подход и да получават адекватна подкрепа от страна на държавата. През годините са създадени редица инструменти за преодоляване на социалните неравенства. Това са различните социални помощи, които се предоставят по Закона за социалното подпомагане, различната различната финансова подкрепа, социалните услуги. В контекста на кризата с СOVID-19 ние ясно видяхме колко е важна социалната сфера за уязвимите групи от обществото. Предимно това са самотно живеещите възрастни хора, хората с увреждания, безработните, но най-добрият начин на тези уязвими групи да се гарантират техните права, които имат нужда от помощ от държавата, да се осигури една оптимална възможност за социалното им приобщаване, а именно да се въведе един нов подход в нормативната регламентация на социалната подкрепа, преминаване от специализирано законодателство, регламентиращо отделните форми на подкрепа на уязвимите групи към кодифицирано законодателство. Дали ще се нарича Кодекс за социална закрила или Кодекс за социално подпомагане, това няма такова значение, важното е да бъде изработен един такъв общ документ, базиран на системен подход и на синергия. За целта обаче, на първо място, е необходим цялостен анализ на цялостната нормативна уредба в областта на социалното подпомагане и социалните услуги и да се предложи концепция за неговото кодифициране. Анализът е необходим, за да се установи взаимовръзката между различните форми на подпомагане, на подкрепа и ефектът от тези форми на подкрепа. В условията на силна фрагментация на нормативната уредба анализът може да покаже и потенциала за повишаване на нейната ефикасност На следващо място, този анализ може да докаже, че именно този подход, който в момента включва целия арсенал от мерки и политики, различните видове помощи, социална подкрепа, социални услуги, социални плащания, е оптималният вариант за развитието на системата. Анализът може и следва да даде и актуална информация относно структурата на уязвимите социални групи, което е необходимо условие за провеждането на една ефективна, адекватна социална политика. Целта на кодификацията е да се преодолее фрагментираността на нормативната уредба в областта на социалната подкрепа и социалното приобщаване и по този начин да се изработи единен, общ нормативен акт, който да съдържа общ ред, условия, процедури за социална подкрепа на най-уязвимите групи от обществото. Кодификацията ще оптимизира административната и функционалната структура на системата, както и ще подобри междуведомствената координация и взаимодействие, а всичко това от своя страна ще допринесе до едно по-ефективно и по-ефикасно финансово управление на цялостната система за социална подкрепа. В обхвата на кодифицирането на правната материя следва да попаднат следните нормативни актове: това са Законът за социално подпомагане, Законът за семейните помощи за деца, Законът за хората с увреждания, Законът за личната помощ и Законът за социалните услуги. Социалната закрила следва да включва комплекс от мерки, свързани с оказване на финансова подкрепа и предоставяне на качествени социални услуги или лична помощ, прилагайки диференцирания подход, съобразно потребностите на лицето, за облекчена административна процедура. Именно това е целта на кодифицираното законодателство в тази сфера. По този начин ще постигнем системна обвързаност на нормативната уредба на социалната подкрепа на уязвимите групи от обществото. Тази подкрепа от страна на държавата ще бъде по-ефективна, по-последователна, целенасочена, без риск от установяване на зависимост и социално изключване,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо Министър! Подкрепяйки и като вносител тази точка от дневния ред, искам да вметна няколко неща, които са важни в цифри, и колегите, които не са членове на Социалната комисия,

4 млрд. лв. от големия бюджет на България отиват в бюджета на държавното обществено осигуряване. По различните закони отиваме към едно семейство какви помощи може да взема. По двата закона – Закона за социалните помощи и Закона за семейните помощи за деца, многодетните семейства в България, които са част от маргиналните слоеве, слоеве, след шесто дете детските добавки са вече повече от една минимална заплата за страната, а по другия Закон за социалните помощи са още 440 лв. на семейство, тоест едно семейство, което има повече от шест деца, без никой да работи, взема малко над хиляда лева на месеца, които са част от големия бюджет и фактически хората, които работят, имат над 560 лв. демаркационна линия не получават детски надбавки за това, че доходите им са по-големи. Нали си представяте какви са обществените настроения в момента за тези, които вземат детски надбавки, и за тези, които не вземат? Там съществува един тежък дисонанс и на повечето от Вас в приемните им за гражданите съм сигурен, че са им задавани такива въпроси. Затова ние искаме да се уеднакви, както казахме, и кранчето, и въобще да бъде финансирането от едно място, за да се знае, защото сега едното семейство взема по един закон едни пари, по другия закон – други, които сборно се оказват, че съвсем не са малко. Всичко това тежи на бюджета на държавата и това е нашата идея – да се унифицира финансирането, за да има по-добър ред занапред и затова ние делегираме правата на експертите от Социалното министерство, които могат в рамките на няколко месеца да се справят с тази тежка програма. Благодаря.

Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, колеги! Уважаеми доктор Поповски, Вие засегнахте, че основният проблем в сферата на социалната политика е неправилното разпределение на паричното подпомагане

колко законодателни промени Вашата парламентарна група и лично Вие направихте, след като сте се срещали с многобройните си избиратели избиратели по места, за промяна на тези два закона, за да бъдат, така да се каже, регламентирани тези несправедливости, които се съдържат в тях? Благодаря Ви. Благодаря. Втора реплика? Не виждам. Господин Поповски, имате думата за дуплика. Уважаеми колега, ако ние направим едно екстравагантно предложение – всички семейства, които имат три деца, да взимат еднакви детски надбавки, Вие бихте ли били съгласни? Това е най-нормалното и най-социалното, а не едни семейства с 10 деца да взимат за 10 деца детски надбавки, а другите, които са над демаркационната линия от 560 лева, да не взимат нищо. Така че може да го помислим занапред в този документ да влезе нещо такова, както е в много страни в света. Там няма такава демаркационна линия, каквато има в България. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Поповски.

искам да Ви припомня кога за първи път се породи тази идея да се създаде Кодекс за социална закрила. Първият път, когато използвахте тази спасителна сламка, беше когато стана скандалът с хилядите хора с увреждания, които нямаха лични асистенти. Тогава, за да използвате време да „тупате топката“, както обикновено се случва, казахте тази гръмка идея. Защо се налага сега да използвате още един път този кризисен пиар? Защото напрежението е огромно и недоволството на хората от двете страни, които спорят дали да има, или да няма Закон за социалните услуги. Аз искам да заявя, че този Закон за социалните услуги е един от най-големите провали в социалната сфера на това правителство и ще кажа защо. Защото хората дълги години очакваха реформа в социалната политика, започна се стъпка напред, но Вие не успяхте да създадете баланс между двете групи и да предложите консенсусни промени в Закона, ако е нужно, но това се случва само с политическа воля и лидерство и малко повече разум. Когато използвате такъв балон, който сега също ще се случи, защото мислите, че по този начин ще се преодолее проблемът – е, няма да стане. Проблемите са трупани с години, но бедността и социалното изключване няма да се променят с един кодекс. Защото какво ще направите Вие? Ще създадете един общ закон – Кодекс, който Вие наричате Кодекс за социална закрила, като съберем всички закони. И какво от това? Ще променим ли това, че вече години наред гарантираният минимален доход е 75 лева, на базата на който се определят всички социални помощи? Ще промените ли заплатите на социалните работници, които години наред протестират за това? Това беше заложено в този закон – че стандартите ще бъдат Не, това няма да се промени, ако в бюджета няма заложени достатъчно средства. Социалната политика изисква повече средства – така е. И ако те не бъдат заложени, какъвто и закон да създадете, това няма да се промени. Ще пристъпя към решението, което ни се предлага днес. Какво се казва в т. 1 – че в срок от четири месеца Министерството на труда и социалната политика трябва да изготви концепция за кодифициране на законите в социалната политика. Точно така – четири месеца. Това е точно преди бюджетната процедура. Да ни кажете колко хубави неща ще направите за хората с увреждания, възрастните хора, децата и така нататък – тези, които са най-уязвими. Втора точка – в срок от шест месеца Министерството на труда трябва да предложи и да разработи готов Кодекс за социална подкрепа. Виждате ли, ето тук е ключът към това, което ни предлагате – след шест месеца бюджетната процедура вече ще е минала и няма никакво значение какво ще предложите, защото няма да има заложени средства тези хубави от Вас неща да се случат. Накрая искам да заявя,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

Покрай и въпреки дискусията с маски и без маски, ми се ще да говорим за социална политика без маски, или по друг начин казано, да говорим за социална политика на базата на задълбочено познаване на действащото законодателство и на базата на идея какво трябва да се направи с него. Преди малко в някои от изказванията чухме неща, които въобще не съществуват нито в правния мир, нито в законодателството, нито в практиките по приложението на Закона. Защо казвам това? Защото и друг път съм казвал от тази трибуна, че трябва да правим разлика между социално осигуряване, разлика между социално подпомагане, разлика между политика за хората с увреждания, разлика между политика за децата и семействата, разлика за политиките по отношение на закрила на детето, разлика по отношение на семейни политики и така нататък. Това са различни раздели на социалната политика. Каква е идеята и защо колегите от ВМРО, предполагам, предлагат това решение? Колеги, в чл. 48 на Конституцията е казано, че всички български граждани имат право на труд и неслучайно законодателят е кодифицирал материята, свързана с трудовото законодателство. На следващо място, в чл. 51 на Конституцията е казано, че всички български граждани имат право на обществено осигуряване и социално подпомагане. Общественото осигуряване е законодателно уредено в Кодекса за социално осигуряване. И сега това, което остава, е да се уредят всички останали политики, в това число и политиките за социално подпомагане. Ако правим тази разлика, това означава, че можем да се ориентираме защо трябва материята, свързана с подкрепата – социалното подпомагане е базова категория, социалното подпомагане е категория, която подпомага всички български граждани, които сами или с помощта на своите близки не могат да задоволяват основни жизнени потребности – това е философията на подпомагането. Но, освен подпомагането, има други надграждащи политики, като политиките по насърчителни мерки, подкрепящи мерки, мерки, свързани със социалното включване. Това са надграждащи мерки, част от които са свързани с членството ни в Европейския съюз. Защото преодоляването на социалното изключване, преодоляването на възможностите за социална изолация означава един нов по-модерен тип политика, различна от политиката на социално подпомагане. Колеги, Вие какво предлагате в чл. или в т. 1 на Проекта за решение? Предлагате в четиримесечен срок Министерството на труда и социалната политика да направи анализ на социалното подпомагане. Забележете – социалното подпомагане е само елемент от това, за което говорим.

че в т. 1 искаме да кодифицираме само подпомагането, а в т. 2 искаме да кодифицираме останалата част от законодателството, свързана с подкрепата на българските граждани. Така че това редакционно предложение не променя по никакъв начин философията на това, което искат да предложат колегите от ВМРО. Аз съм сигурен, че една голяма част от тази зала и не само в тази зала, и отвън, не знаят, че за социално осигуряване, подпомагане и грижи в бюджета за тази година са отделени 14 млрд. 847 млн. лв., или 11,7% от брутния вътрешен продукт. Сигурен съм, че са много малко хората в тази и извън тази зала, които не знаят, че от 47 милиарда, 31,7% от публичните разходи в България са за социална са за социална политика. Сигурен съм обаче, че и в тази зала, и извън тази зала много хора са недоволни включително и от тези финансови параметри. Защо това е така? Защото през различните години етапът на развитие на социално-икономически отношения е предполагал едни или други законодателни решения. Законодателят, на базата на обществените очаквания, на базата на социално-икономическото развитие, на базата на обществените отношения, е реагирал по един или друг начин. Сега, когато вече говорим за европейски стълб на социалните права, сега, когато вече говорим за по-надграждащи по-надграждащи политики, свързани със социалното включване, свързани с интегриране, свързани с възможността за преодоляване на социално изключване, трябва да сме наясно, че за да бъдат прозрачни тези разходи, за да бъдат мотивирани всички тези политики, да бъдат интегрирани, по друг начин казано, с други думи, трябва да се опитаме да кодифицираме, да обединим тази материя. Не да я обединим механично – да съберем всички закони, а на базата на съвременните очаквания, на базата на очакванията от това да има прозрачност в тези които Ви казах преди малко, за да има ефективност на публичните разходи, защото тези разходи в бюджета, поставени на изхода и на входа на социалната система, не дават необходимата ефективност. За да можем да преодолеем тези диспропорции, се налага да кодифицираме тази материя. И от тази гледна точка, аз съм от хората, които подкрепят отдавна тази идея, защото в тази идея има достатъчно сериозни, солидни аргументи за това социалната сфера да бъде подредена по начин, по който и осигуряването, и подпомагането, и подкрепящите политики, и труда да бъдат ясно разписани в нормативни документи, които могат да бъдат прогнозируеми, които няма да предизвикват едни или други очаквания в зависимост от определена конюнктура, а ще бъдат подредени на базата на кодифицираната материя. Уважаеми колеги, завършвам с това, понеже времето е ограничено, че този шестмесечен срок, който е предвиден в т. 2, е препоръчителен. Аз много ще се радвам, ако в рамките на този срок бъде реализирана тази идея, но съм малко скептично настроен, защото са необходими сериозни политически дискусии, сериозни обществени дискусии, за да могат хората да бъдат убедени в това, че тази нова политика, подредена, структурирана по един

Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми народни представители! Според мен идеята за създаване на Кодекс за социална подкрепа е добра. Той ще обединява всички закони, свързани със социалното подпомагане и със социалните услуги. В структурата на правния акт следва да се заложат и някои критерии, като предмет, цели и принципи, обхват и действие на кодифицирането, органи на управление и сътрудничество, както и мерки за финансово подпомагане, които ще включват месечно финансово подпомагане, целево финансово подпомагане, сезонно финансово подпомагане и еднократно финансово подпомагане. Мерките следва да се основават на преценка на социално-икономическия статус на семействата и преценка на личния статус на членовете на семействата. Преценката на социално-икономическия статус на семействата ще включва доходите на семейството, тяхното имуществено състояние, семейното положение, здравословното състояние, трудовата заетост, задължителното включване и редовно посещение на децата в предучилищна и училищна възраст в системата на предучилищното и училищното образование, изпълнение на задълженията по Имунизационния календар и здравната профилактика съобразно възрастта и здравословното състояние на децата в семейството. Преценката на личния статус на членовете на семействата следва да включва наличие на трайна физическа, психическа, интелектуална или сетивна недостатъчност, както и дали има раждане и отглеждане на дете в семейна среда. Достъпът до мерките и размерът на финансовото подпомагане ще се основава на базов защитен доход, определен за целта в Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, подпомагане в натура, социални услуги и лична помощ, като социалната закрила следва да включва набор от мерки за подкрепа на нуждаещи се лица за подобряване качеството на живот и пълноценно социално включване в общността чрез предоставяне на социални услуги и лична помощ. Следва да се регламентират редът и условията за финансирането, контролът, мониторингът и носенето на административна наказателна отговорност. Социална закрила ще се осигурява за всички български граждани, живеещи на територията на Република България, като се предвижда особена закрила, която ще се предоставя на жената-майка, семействата, отглеждащи деца, децата, останали без грижа от своите родители, възрастните хора, които нямат близки и членове на семействата, и не могат да се издържат с доходите и имуществото, които притежават, както, разбира се, и на хората с трайни увреждания. Целта е да се обединят всички видове помощи, предоставени досега, и възможност за връзка със социалните услуги, което е в съответствие с необходимостта от прилагане на индивидуалния подход. ще се усъвършенства прилаганият подход да се осигуряват много разнородни по състав, но малки по размер социални пакети, съобразно спецификата на всеки конкретен случай, без риск за установяване на зависимост и социално изключване,

Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! Уважаеми вносители на предложението, хвърляте прах в очите на хората с бездействието си! Защо казвам това? Защото виждам стенограмата, когато гледахме отлагането на Закона за социалните услуги. Отлагането, което колегите от ВМРО подкрепиха с шест месеца, и казаха: „Законът за социалните услуги е добър. Ние ще разсеем страховете на хората.“ Е, не ги разсеяхте! Не внесохте никакви предложения, а декларирахте това! Сега в момента какво правите с това предложение? С това предложение Вие „тупате топката“, защото нищо не направихте, и помагате на Министерството на труда и социалната политика с тяхното бездействие да се реши проблемът. И защо казвам това? Защото действително след четири месеца ние ще гледаме бюджета. Този бюджет за хората с увреждания, за хората на социално подпомагане, за всички тези в сферата на социалното подпомагане, ще бъде същият. Вие нямате достатъчно капацитет да се справите с проблемите и напрежението, които възникнаха около Закона за социалните услуги! За мое голямо съжаление, още в началото на месец януари, когато направихме отлагането на Закона за социалните услуги, ние всички декларирахме, но най-вече Министерството на труда и социалната политика, че ще направи работна група, че ще наеме конституционалисти, специалисти по семейно право. Сега, шест месеца по-късно, нямаме налице никакви предложения. И Вие ми предлагате кодифициране за шест месеца?! Това е смешно, няма как да се случи кодифициране, защото оня обществен дебат, така необходим на българското общество, ами той беше проведен по отношение на законите за хората с увреждания и трите нови закона. Защото, забравихме ли, че преди една година, когато гледахме изцяло новото законодателство, имаше предварителна оценка на въздействието. се справим с един Закон за социалните услуги! Седем години показват безсилието, бездействието на Министерството на труда и социалната политика и на Вас, управляващи! Защото Вие сте законодателите, които имат мнозинството да решават какви закони да се случват. Най-голямата ми тъга в момента е, че хората, които са от най-социално уязвимите групи, ще бъдат отново ощетени, защото това законодателство, което е необходимо, няма капацитета да бъде решено. Ние сме опозиция и нашите предложения не биват чувани в залата. Именно там е проблемът. С това Ваше предложение, уважаеми господа, Вие показвате своето безсилие, своето бездействие, своята липса на капацитет. Задавам въпроса в присъствието на министъра на труда и социалната политика: къде, уважаема госпожо Министър, са Вашите предложения по отношение на Закона за социалните услуги, които Вие декларирахте, че има? Къде са разсеяни страховете на хората? (Председателят

Минута имате, господин Веселинов. За БСП явно колкото по-гръмко е изречена една лъжа, толкова повече си вярват, че тя е истина. (Ръкопляскания от ОП.) Няма по-лъжлива и лицемерна партия от Вас!

Само още две думи. В БСП всичко е, ей така, да критикуваме ангро: да, идеята е добра, ама ние няма да гласуваме за нея, защото, ей така по принцип, против всичко сме „против“. Колеги, бъдете малко конструктивни, ако искате поне нещо да свършите, защото ние вървим по нашия план за управление и мисля, че това е една от съществените стъпки в тази посока. Стъпка, която ще преодолее социалния паразитизъм, ще преодолее дефектите на Закона за социалните услуги, които справедливо вълнуват хората, ще даде нужната социална закрила, която Вие винаги обещавате, а никога не давате!

Уважаеми господин Председател, не трябваше да допускате в залата един конструктивен дебат да се превръща в обвинение срещу една или друга парламентарна група. Това е най-малкото, защото искам да подчертая, че дори в този проект за решение има грубо погазване на Конституцията. Затова от мое име, тъй като не ми стигна времето за изказване, правя следното предложение – поне в точка втора да коригирам това предложение на управляващите и да бъде така: Извинявайте, господин Недялков, но нямате основание, нямате право в процедурен въпрос като този да направите предложение за промяна в Решението. МИЛКО НЕДЯЛКОВ: Добре, аз изпълнявам много строго Правилника, господин Председателю. Искам преди гласуване да ми се даде правото за редакционно предложение. Ако имате време за изказване.

да не кажа, че не отиват на онези, които влязоха в управлението с едни обещания и в момента правят точно обратното. Защото, когато това се случва от тази трибуна, Вие трябваше да направите забележката, че никой няма право да дава оценки на партиите от трибуната по негово лично мнение. Оценката се дава от хората на изборите. Може би, имайки предвид, че някои от тези партии, които са тук, ще получат достойната си оценка и повече няма да имат място на тази трибуна, се възползват от нея, за да сипят обиди и нападки. Но Вие сте там, за да ги спирате, Вие сте там, за да въвеждате ред, за да им напомняте, че парламентарната култура изисква уважение един към друг и е недопустимо оттук да се правят обидни квалификации! Срам ме е за тези колеги! Надявам се и те да са се засрамили, но под маските сигурно това не се вижда.

Колеги, не виждам никакви изказвания. Това ми дава основание да закрия разискванията. Закривам разискванията. Уважаема госпожо Министър, имате думата.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

Понастоящем нормативните актове, които уреждат социалната политика, и темите, по които говорим днес, са Законът за хората с увреждания, Законът за социалното подпомагане, Законът за семейните помощи за деца, Законът за закрила на детето, Законът за личните помощи и Законът за социалните услуги. Законодателството действително е фрагментирано, в много случаи изключително сложно за обяснение, много трудно за прилагане, създаващо различни проблеми между различни групи и категории хора, особено що се отнася до хората с увреждания. Не мисля, че ако някой действително е загрижен за техните проблеми, остава с впечатлението, че начина, по който са уредени въпросите до момента, подпомага действително възможността те да се чувстват справедливо подкрепени, независимо от ресурсите, които бяха цитирани вече от преждеговоривши по отношение на инвестициите, които прави българското общество в социалната политика. Бяхме атакувани, включително и аз персонално, тук, от трибуната, за това, че има бездействие, че някой се опитва да хвърли прах в очите на хората и куп други неща. Държа да подчертая, че от началото на кризата, от началото на извънредното положение до момента, ако не Ви е направило впечатление, но именно Министерството на труда и социалната политика е министерството, което действа най-много на терен, което осигури в значителна степен социална подкрепа и подпомагане на уязвими хора, на хора, на които им се осигурява ежедневно храна, домашен социален патронаж, социални услуги, на хора, които са в нужда. Не беше забавено нито едно плащане и нито една сума, която трябваше да бъде изплатена на хората с увреждания. По отношение на Закона за социалните услуги ние продължаваме да говорим за него с изключителна демагогия и продължаваме да говорим за имагинерни страхове и заплахи, които се съдържат в този закон. За съжаление, това, което в момента действително се случва, е, че продължава да има напрежение в обществото, но нека да си кажем, че няма две групи. Аз не знам кои са тези две групи, за които се говори?! (Шум и реплики Има хора, които протестират, които представляват родителски интереси. Тези хора са чути, техните предложения ще бъдат взети под внимание в бъдещ кодекс за социална подкрепа в частта на Закона за закрила на детето, но, за съжаление, отвън протестират и хора, които нямат интереси, свързани със социалната политика. Има хора, които злоупотребяват със социалната политика за политически цели, има религиозни организации с чуждестранно финансиране, за чиито интереси Законът за социалните услуги представлява заплаха, има откровени има откровени шарлатани, които злоупотребяват с дарителските сметки на хората, за които събират пари. Кой подкрепи Министерството на труда и социалната политика в неговата справедлива битка да направи така, че действително да се отсее зърното от плявата? Кой политик направи това? Напротив, много повече бяха политиците, които се изкушиха от това да използват това напрежение за политически цели. Защото социалната политика без съмнение е изключително трудна тема. Тя наистина благоприятства демагогията, но този, който би искал да решава проблеми в социалната политика, със сигурност обикновено не среща особено голяма подкрепа за това. Така че, ако има някой, който не иска да замазва проблемите, ако има някой, който иска да ги решава, това е именно настоящото политическо управление и настоящото мнозинство. Точно затова предлагаме именно това това възможно решение за кодифициране на материята, без обаче да се създава правен вакуум, без да спира действието на който и да е от законите, които цитирах до момента, и без да се създава сътресение за хората, но да може да се направи така, че, от една страна, да имаме по-ефективна подкрепа, от друга страна, да имаме по-добра администрация, по-добро функциониране на бъдещата Агенция за евентуална социална подкрепа, така че да може действително да имаме и по-добро информационно осигуряване на всички процеси, да се намалят възможностите за злоупотреба и възможностите за това да се разхищава обществен ресурс. В този смисъл Министерството на труда и социалната политика, в случай че му бъде възложено да направи такъв анализ и да подготви текстове, да, действително сроковете са изключително амбициозни, но, повярвайте, ми мащабът на проблемите е такъв, че той си заслужава усилието да се работи в кратки срокове и да се работи така, че до края на тази година да можем да предложим действително текстове, с които да се регулират всички тези теми, за които говоря до момента: социалното подпомагане, което изисква реформи, съвсем наскоро тази тема за реформа в социалното подпомагане получи подкрепа и от социалните партньори. Разбира се, темата, свързана с хората с увреждания, е изключително важна, защото при хората с увреждания също има различни видове групи и различни видове проблеми. Има такива, които разглеждат Закона за социалните услуги като решението на своя проблем, има други, които смятат, че само Законът за личните помощи е решение на техния проблем. Очевидно е, че ние имаме нужда и от двете решения и от комбинация и от двете решения, така че да отговорим на нуждите на хората, и то по справедлив начин, по начин, по който те наистина да получат това, от което имат нужда, но без това да създава усещането, че има други категории и групи, за които не се полагат толкова усилия. Разбира се, когато говорим за Закона за закрила на детето, там сме длъжници с голяма дискусия по отношение на семейните политики и единствената причина тази дискусия да не се случи е, разбира се, единствено и само кризата. Но аз бих предложила тази дискусия да стартира в следващата половина на годината с отделни срещи, с отделни представители, не е нужно винаги да се събираме в големи групи от стотици хора, които да говорят различни неща и да се карат. Може би малките форми и малките дискусии биха ни дали по-добър резултат. Но темата за децата и за семейната политика трябва да бъде наистина тема, по която да има надпартиен консенсус, за да не може повече тя да бъде обект на фалшиви политически цели и за да не може да се превръща в обект на улична демагогия.

Ще подложа на гласуване направеното предложение от народния представител Хасан Адемов. Гласували

Имате реплика, само да проверя отново. за България): Благодаря, господин Председател. Уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! Гласувах против Проекта за решение, тъй като в него наистина има нещо или много несериозно, или вносителите не са се съобразили с Конституцията на В т. 2 Проектът за решение, който става вече Решение на Народното събрание гласи, че Министерството на труда и социалната политика представя в Народното събрание Проект за кодекс, който да е един нормативен акт за цялостната държавна политика. Аз мисля първо, че в сферата на социалната политика да бъде тя цялостна държавна политика не трябва да участва само Министерството на труда и социалната политика, нито то само да разработва този така наречен кодекс, който Вие възложихте да бъде изготвен. Това трябва да бъде и по Конституция – вносител на актовете, на проектите за кодекси и закони в Народното събрание е Министерският съвет. съвет. С това решение беше омаловажена ролята както на Министерския съвет, така и намерението на Народното събрание наистина в този Кодекс да бъде отразена цялостната държавна политика в социалната сфера. И още едно нещо. Според мен е много трудно да се обединят неща, които са просто несъвместими по тема в един такъв кодекс. Казвам например, че Законът за социалните услуги не може да бъде обединен в един акт със Закона за закрила на детето. Това са различни сфери на корелация в нашия обществен живот. Едното са права на детето, другото е социална сфера. Благодаря Ви за вниманието.

Уважаеми господин Председател! „Доклад относно Законопроект за допълнение на Закона за Българския Червен кръст, № 054-01-20, внесен от Александър Руменов Ненков и Искрен Василев Веселинов на 9 март 2020 г., приет на първо гласуване на 11 юни 2020 г.

Изказвания по § 1? Имате ли изказвания, колеги? Няма. Режим на гласуване.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

уважаеми дами и господа народни представители! Разглеждаме Закон за Българския Червен кръст закон, приет единодушно, и който има за цел да подпомогне дейността на Българския Червен кръст и създаването на център за обучение на кадри, който да може да обучава и хора извън страната. Добре подготвен закон, представен закон, дебатиран закон, гласуван единодушно закон. И изведнъж в Закона за Българския Червен кръст промени в Закона за извънредното положение. Съгласно нашия правилник, уважаеми господин Председател – обръщам се към Вас, тъй като Вие сте и вносител на съответното предложение, са допустими от народни представители предложения между първо и второ четене, които влизат в предметния обхват на закона, приет на първо четене. Тази бърза писта, която се използва непрекъснато в този парламент досега, доказа само едно: така направени изменения водят до грешни решения, дори когато са създадени с добра воля. Липсата на време за тяхното обсъждане, липсата на време за тяхното осмисляне, прави така, че те в крайна сметка не предизвикват ефект. И това е добрият случай. Лошият случай е, когато нарочно са направени, за да облагодетелстват една или друга сфера. В случая по същество става дума за онази помощ към туроператорите, която гласувахме преди време – 35 евро на седалка за съответните полети. Тогава решихме, че това ще важи само за туроператори, които използват български лицензирани превозвачи. Сега отпада „български“, отпада условието да могат да бъдат финансирани чуждестранни, само когато няма интерес от български, и тази помощ се разширява. По същество дали е добре или не, ние нямаме възможност да обсъдим. По същество обаче това ще ангажира допълнителни разходи от държавния бюджет – нито е ясно колко, нито с какъв ефект, нито къде ще отидат. Внесено е между първо и второ четене от една от парламентарните групи, формиращи управлението,

Да мине бързо, означава най-често, че ще изтекат едни пари от държавния бюджет без кой знае какъв ефект. Нищо не пречеше същата инициатива да бъде внесена в отделен законопроект – Деловодството на Народното събрание е бедно в момента откъм законопроекти, което е друг проблем, но в момента имаме възможност да разгледаме в сравнително нормални срокове, само че щяхме да чуем и какво мислят самите туроператори, щяхме да чуем какво мислят българските лицензирани превозвачи, щяхме да чуем какво мисли браншът, щяхме да чуем и други заинтересовани лица. Няма да се уморя и ние от БСП няма да се уморим да повтаряме, че принципът на правовата държава означава всеки да спазва правилата, включително правилата, по които се създават правила! И понеже стана тежък дебат за маските – дали спазваме или не правилата, и много хора се възмутиха, че народните представители не спазват правилата, издадени със заповед на министъра на здравеопазването – и правилно се възмутиха, аз споделям това възмущение: щом така е решено, това важи и за нас, но какво да кажем за маските, след като ние не спазваме Правилника за организацията и и то флагрантно, и то постоянно, и то със Закон за младежта и спорта, променяме закони за какво ли не? Как ще реагирате, ако аз бях внесъл тук например поправка за Закона за здравето, в която болниците не са търговски дружества? Това е абсолютно недопустимо и нормалният правилен ред на действие би бил: още в Правната комисия председателят да каже, че тази поправка е недопустима за обсъждане, защото излиза от предметния обхват на от предметния обхват на Закона, да обърне внимание на народните представители, които са вносители, че те имат право на нормална законодателна инициатива, за да сложим стоп един път завинаги на една от най-преките пътеки към лобизъм и корупция, каквато е с промените на законите по този начин. Затова ние отказахме, отказваме и сега в залата, да влезем в тази дискусия по същество, както и да гласуваме този текст, тъй като, гласувайки „против“, ние, без да искаме, легитимираме един уж уж демократичен процес. А този процес по съществото си е антиправен и антидемократичен. Три години и половина си говорим това нещо. Явно е, че все пак Вие сте решили да продължите по този път. Жалкото е, че цената плащат българските граждани. Благодаря Ви, господин Зарков. Реплики? Не виждам желаещи. Други изказвания имате ли?

на председателя на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения.

Уважаеми господин Председател!

Моля, продължете гласуването!

за да Ви припомня изказване, когато гледахме Закона на първо четене. Този законопроект беше 20 страници, внесен от Министерския съвет, със съответните мотиви и съответните желания за промени в законодателството. Тогава тук, от тази трибуна, Ви казах,

има поне по едно предложение от народни представители и поне по още едно предложение по чл. 83 от Правилника, направено в Комисията след сроковете за второ гласуване. Казвам това, за да обърна още веднъж внимание на качеството на законодателния процес, на подхода, който се използва за за прокарване на текстове, за отмяна на текстове и липсата в целия този процес на Министерския съвет. Днес министърът отново го няма. Тук е заместник-министърът на транспорта, който

какво мисли, каква е правителствената политика, него го нямаше, и днес е дошъл, за да ни гледа и да ни слуша. Надявам се да вземе отношение от тази трибуна. Уважаеми господин Председател, наистина ние по всички текстове имаме въпроси към заместник-министъра на транспорта и моля да му давате думата, защото все пак тук не е зала за гледане, а е зала за дискутиране – да вземе отношение и да казва правителствената политика, тъй като всички текстове са на народни представители, а не на правителството. Благодаря Други изказвания има ли? Защото не виждам и реплики на господин Свиленски. Ще подложа

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията ръководи, координира и контролира държавната политика при осъществяването на автомобилните превози на пътници и товари.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги народни представители! Приемаме текст, с който правим прецедент в Министерския съвет. Ще помоля, ако има някой в тази зала, който да ми каже в кое друго министерство се свалят правомощия на министъра? Става въпрос за следното – предложението на Министерския съвет е министърът на транспорта повече да няма възможност да координира и да контролира политиките и дейността в правителството. Дава му се възможност само да провежда държавната политика, каквото и да значи това, а отговорността по контрол и координация на дейността се предоставя на изпълнителния директор на „Автомобилна администрация“. Аз ясно разбирам защо е предложен този текст. Той е предложен само няколко дни след ареста на министър Нено Димов, когато заради провал в политиката на правителството по околна среда беше арестуван министър, а след няколко месеца и заместник-министър. Само че, уважаеми колеги, господин Рановски – изпълнителен директор на „Автомобилна администрация“, няма абсолютно никаква причина да поема отговорността както на даден министър, така и на даден заместник-министър за провал или не-провал в дадена сфера. Няма друго министерство, в което да са отнети правомощията му по контрол и по координация на дейността. Това е първото министерство. Вероятно това ще продължи и в други закони, ако това е политиката на правителството, но по Конституция, пак казвам, по Конституцията на Република България отговорен, който трябва да координира, и да ръководи, и да контролира дейността в дадена политика, е министърът на транспорта. Абсолютно недопустимо е да сваляме отговорности, които са му вменени с Конституцията и със законите на страната, да бъдат вменявани на изпълнителните директори на агенции, защото политическата и всякаква друга отговорност… Когато се явявате на избори, не се явява изпълнителният директор, в случая господин Рановски, а се явява Политическа партия ГЕРБ, „Патриотите“ (реплика от ГЕРБ: „Без който трябва да координира и да контролира това, което се случва в министерството. Иначе, пак задавам въпрос: някой специалист по административна реформа – или по някаква друга конституционна, конституционна, да излезе и да каже в кое друго министерство министърът няма да носи отговорност, а само ще провежда държавна политика? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Свиленски, искам да кажа само

провеждането на политиките и на дейността на Министерството, а политиката се налага от министъра. Това нещо ще направим в морските пространства, това нещо ще направим във въздухоплаването, за да може, когато се провежда една политика, след това някой друг да контролира провеждането на тази политика, а именно и да носи отговорност. Защото иначе се размива отговорността. Надявам се, че ме разбрахте. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Иванов. Друга реплика? Не виждам. Без да се брои за изказване, само за себе си искам да уточня – като понятийно е. За мен може би не е добре на микрофона, но „провеждането на държавна политика“ включва точно това, за което говорим, ръководене, координиране и контролиране. контролиране. За мен е важно като понятие, защото това е широкото разбиране на нещото, което Вие подлагате… Благодаря, господин Председател, ще отговоря и на Вас, ще го приема за реплика. Господин Иванов, въпросът, който зададох, е в кое друго министерство освен в Министерството на транспорта и Вие доказахте, че няма такова. Но останах изненадан, когато разбрах, че разпределяте отговорностите – когато министърът ще провежда политика,

Абсолютен нонсенс, няма как да стане! Господин Христов, на Вашата реплика. Няма как да хващате едно понятие чисто понятийно, както аз чета, „провежда държавна политика“ и с това да се ограничим. В Конституцията, господин Христов, е написано какво правят министрите, там е записано. Ако там е трябвало да бъде – аз съжалявам, че го няма господин Марков като човек, който е приемал Конституцията, да излезе и да даде отговор на тези въпроси, ако там нашите предшественици са преценили, че това е достатъчно – „провежда държавна политика“, да бъде така записано в законите, аз ще си оттегля предложението, но в Конституцията е записано какво правят министрите и Министерският съвет. И не сме ние тези, които ще газим Конституцията, ще пишем закони, които да освобождават от отговорност министрите, заместник-министрите и носителите на политиките. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Свиленски. Други изказвания има ли? Не виждам. Преминаваме към гласуване. Ще подложа на гласуване неприетото предложение на народния представител Георги Свиленски и група народни представители. Гласували

По § 2 има предложение от Станислав Иванов и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от Станислав Иванов и група народни представители по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за

Алинея 1 се изменя така: „(1) Обществен превоз на пътници и товари се извършва от превозвач, който притежава лиценз за извършване на превоз на пътници или товари на територията на Република България, лиценз за извършване на международен превоз на пътници или товари лиценз на Общността, удостоверение за регистрация за извършване на „Пътна помощ“ или удостоверение за регистрация – за извършване на таксиметрови превози на пътници, и документи, които се изискват от този закон. Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ води регистър към лицензите на Общността и лицензите за извършване на превоз на пътници или товари на територията на Република България. Регистърът съдържа – № на лиценза, наименование и правна форма на превозвача, ЕИК, адрес на управление на превозвача, имената на професионално компетентното лице, брой копия или удостоверения към съответния лиценз, издадените наказателни постановления, списък на превозните средства, с които превозвачът извършва дейността.“ 2. В ал. 2 думите

превози на пощенски пратки, извършвани от пощенски оператори, притежаващи индивидуални лицензи за универсална пощенска услуга по чл. 39 от Закона за пощенските услуги;“ б) точка 6 се отменя; в) създават се т.

1. В ал. 1, изречение трето след думите „с българска регистрация“ се поставя запетая и се добавя „за което има документ за извършена проверка на техническата изправност на превозното средство, с който се допуска за движение по пътищата, отворени за обществено ползване и срокът на валидност не е изтекъл,“. 2. В ал. 3 накрая се поставя запетая и се добавя

на търговците: 1. притежават удостоверение за професионална компетентност в съответствие с изискванията, определени с наредбата по ал. 3, и имат най-малко средно образование; 2. са назначени на трудов договор за съответната длъжност или участват в управлението, или са собственици, съдружници или акционери.“ 4. Създава се ал. 5а: „(5а) Ръководителят на транспортната дейност ръководи действително

„задължения за данъци и осигурителни вноски, освен когато са отсрочени или разсрочени по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс“ се заменят с „публични задължения“. 6. Създава се нова ал. 7: „(7) Изискването за липса на публични задължения по ал. 6 е изпълнено, когато за търговеца няма получено уведомление по чл. 182, ал. 2, т. 2 или чл. 221, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“ 7. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и се изменя така: „(8) Изискването за установяване по ал. 2, т. 4 е изпълнено, когато търговецът: 1. действително и трайно е установен на територията на Република България, за което представя декларация за установяване по образец, утвърден със заповед на изпълнителния разполага най-малко с едно моторно превозно средство с българска регистрация – собствено или наето чрез договор за наем или лизинг; 3. разполага с помещения, в които съхранява счетоводни документи, документи, свързани с назначаването на работа на персонала, документи за периодите на управление и почивка на превозното средство, както и други документи, съпътстващи основаната му търговска дейност, които подлежат на контрол и се предоставят на компетентния орган при проверка; 4. разполага със собствен или нает експлоатационен център с техническо оборудване и съоръжения.“

В § 3 най-същественото е точката с пощенските кутии. Имаше практика досега да се регистрират фирми на територията на извършваха се превози и на Запад, и на територията, но когато се установи проверка контролните органи на дадения адрес не откриваха откриваха регистрираната фирма или нито един от представителите ѝ. С това се цели при издаването на лиценз – дали ще е за международен или вътрешен, за товар или автобусен, контролният орган да извърши проверка на място, да види в помещението, където е адресът, дали превозвачът е там, дали съхранява нужните документи, свързани с превозите, професионално компетентното лице също дали е там и дали отговаря на изискванията. Така че нашата парламентарна група ще подкрепи

„За издаването на лиценз и/или заверени копия и/или удостоверения за обществен превоз на моторно превозно средство, лицето по чл. 7, ал. 2 подава до Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ заявление по образец с приложени към него документи, определени с наредбата по чл. 7, ал. 3.“ 3.“ 2. Създава се нова ал. 3: „(3) При нередовности и/или непълноти на представените документи по ал. 2 изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ в срок до 5 дни при бърза поръчка и до 14 дни при обикновена поръчка писмено уведомява лицето и дава срок 10 дни за отстраняването им. При неотстраняване на нередовностите и/или непредоставяне на необходимата информация в срок административното производство се прекратява.“ 3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така: „(4) Срокът на лиценз за извършване на превоз на пътници или товари на територията на Република България и на лиценз на Общността се продължава за нови 10 години, ако лицензираният превозвач подаде писмено заявление за това не по-късно от 15 дни преди изтичането на срока на валидност на лиценза и отговаря на изискванията, определени с наредбата по чл. 7, ал. 3.“

подаването на заявлението или от отстраняването на непълнотите в сроковете по ал. 3 при обикновена поръчка и в срок до 7 дни при бърза поръчка.“

за благонадеждност; 2. разполага с поне едно собствено, наето или на лизинг превозно средство, което отговаря на изискванията по ал. 7; 3. няма публични задължения. (3) Изискванията за благонадеждност по ал. 2, т. 1 са изпълнени, когато лицата, които представляват търговеца, членовете на неговите управителни и надзорни органи, не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер или не са лишени с влязла в сила присъда

Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация“ води публичен единен таксиметров регистър, в който се вписват удостоверенията по ал. 2. (5) Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ предоставя достъп на кметовете на общини и упълномощените от тях длъжностни лица за вписване, отписване и промени в данните на издадените удостоверения в регистъра по ал. 4. Редът за предоставяне на достъп и вписване на данните в регистъра се определя с наредбата по чл. 12а, ал. 5. (6) За издаване на удостоверение за регистрация и за вписване в регистъра лицата по ал. 1 подават заявление до кмета на общината, към което прилагат документите, определени в наредбата по чл. 12а, ал. 5, и списък на превозните средства, с които ще извършват дейността. (7) Превозните средства за извършване на таксиметров превоз трябва да отговарят на следните изисквания: 1. да са леки автомобили до седем места, включително мястото на водача; 2. да са оборудвани с електронен таксиметров апарат с оценено по реда на Закона за техническите изисквания към продуктите съответствие; 3. да отговаря на изискванията, определени в наредбата по чл. 12а, ал. 5 и за всяко от тях да има издадено удостоверение за техническа изправност с допълнителен преглед за таксиметров превоз на пътници; от датата на първата регистрация на автомобила не са изтекли повече от 15 години. (8) При непълноти на представените документи по ал. 6 кметът на общината или упълномощеното от него длъжностно лице в 10-дневен срок от от подаване на заявлението писмено уведомява търговеца и дава срок от 10 дни за отстраняването им. (9) В срок от 14 дни от подаване на заявлението или от отстраняването на непълнотите в срока по кметът на общината или упълномощеното от него длъжностно лице извършва регистрацията и издава удостоверение за регистрация на търговеца за извършване на таксиметров превоз на пътници. (10) Регистрацията по ал. 9 е безсрочна. (11) Кметът на общината или упълномощеното от него длъжностно лице мотивирано отказва извършването на регистрация и издаване на удостоверение за регистрация, когато търговецът не отговаря на някое от изискванията за издаването му или не е приложил към заявлението необходимите документи. (12) Отказът да се извърши регистрация подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. (13) Правото да се извършва таксиметров превоз на пътници се прекратява: 1. по решение на органа, извършил регистрацията, когато: а) регистрацията е извършена въз основа на неистински документи или на документи с невярно съдържание; б) търговецът престане да отговаря на изискванията по ал. 2, т. 1 или 2; в) при осъществяване на дейността на търговеца системно са нарушени този закон и подзаконовите нормативни актове, издадени въз основа на него; г) са използвани неистински документи или документи с невярно съдържание при осъществяване на дейността; д) за

прекратяване на дейността на търговеца – притежател на удостоверението за регистрация. (14) Общинските съвети с наредба определят таксите за извършване на регистрацията по ал. 1, за издаване на удостоверение за регистрация и за вписване на промени в регистрацията.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение от Станислав Иванов и група народни представители по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника